Kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom. Raspravit ćemo - Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Unije za 2014. godinu Prijedlog plana dostavila je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Na donošenje plana primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova, gospodin Joško Klisović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da vam predstavim Plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2014. godinu. Ovaj plan predstavlja potpunu informaciju saborskim zastupnicima o svim zakonskim aktivnostima koje Vlada RH planira tijekom 2014. godine, a koje proizlaze iz punopravnog članstva RH u EU te naše obveze daljnjeg preuzimanja pravne stečevine EU. Iako je RH 1. srpnja 2013. godine postala 28. članicom EU i tijekom pretpristupnih pregovora ispunila sve obveze koje proizlaze iz procesa pristupanja EU što se posebice odnosi na proces usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom, pravna stečevina Unije kontinuirano se razvija te je Hrvatska kao punopravna članica obvezna usklađivati svoje nacionalne propise s novom pravnom stečevinom. Nakon deset godina usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom ulaskom u punopravno članstvo EU, ušli smo u novu fazu usklađivanja u kojoj Hrvatska mijenja svoje zakone paralelno s drugim državama članicama EU. U dostizanju te nove faze, Hrvatski sabor ima jasne zasluge i nemjerljivu ulogu. Važno je istaknuti kako je u pretpristupnom razdoblju usklađivanje zakonodavstva bilo među najznačajnijim poslovima Hrvatskog sabora. Od 2003. godine kada je proces započeo do članstva Hrvatske u EU, Sabor je donio 683 usklađena zakona od čega 152 u 2013. godini. Vlada RH je i ove godine izradila i 17. prosinca 2013. godine usvojila Program Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu. Riječ je o programu transpozicije nove pravne stečevine EU kakvu imaju i druge države članice kojim se provodi redovno godišnje usklađivanje s novom pravnom stečevinom. Sastavni dio programa Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu je plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom. Plan sadrži ukupno 42 zakona kojim se preuzima nova pravna stečevina EU gdje Hrvatska slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela Državne uprave mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama EU. Dame i gospodo zastupnici, važno je također istaknuti kako se kontinuiranim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU osigurava pravovremena i pravilna primjena preuzetog zakonodavstva što ima velik utjecaj na svakodnevni život svih građana te pridonosi jačanju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Obzirom na ključnu i nezamjenjivu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga, predlaže se Hrvatskom saboru usvajanje ovog Plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem na vašoj pažnji. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika za riječ se prijavio Damir Kajin. Izvolite. zamjeniče, gospodo zastupnici, vrlo kratko. Da, kao što smo i maloprije čuli Sabor je uskladio sa EU 683 zakona, od čega 152 u 2013. godini. Ovdje pred nama je još, koliko, 42 42 zakonska teksta od kojih, npr. i Zakon o izmjeni zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava, međunarodnim mjerama ograničenja, Zakon o energetskoj učinkovitosti, o izvorima energije, Zakon o zaštiti potrošača, pogrebničkoj djelatnosti, čak i to moramo uskladiti s Europom, lučkim kapetanijama, ali i tu je i Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

i Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima. Zašto? Zato jer se samo za te namjene, govorimo od lokalne samouprave kada je riječ o medijima u Istri na godišnjoj razini, jasno za odabrana radija, televizije i tiskovine izdvaja do 10 milijuna kuna. znači u jednom mandatu 40 milijuna kuna čime se isti znaju pretvarati u video te televizije i foto albume onih koji "to financiraju" našim ili javnim novcima. I to treba na neki način regulirati i o tome treba početi otvoreno progovarati jer na taj način determinira se i sama izborna izborna volja, a s druge strane vidimo da DORH i druge institucije šute. Sve u svemu jasno pred nama ove godine je 42 zakona koja moramo uskladiti sa europskom stečevinom. Rekoh ovdje ima izuzetno bitnih zakona od Općeg poreznog zakona, Zakona o trgovačkim društvima, Kaznenom zakonu, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, o tokovima javnih sredstava i podvlačim još jednom tu su Zakoni o medijima i Zakon o elektroničkim medijima. Želim vjerovati da će praksa kada usvojimo i ove zakone ili kada ih uskladimo sa stečevinom biti takva da pojedinci te mogućnosti više neće zlorabiti. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Vrlo kratko. Uvaženi kolega Kajin, spomenuli ste Zakon o elektroničkim medijima praksu televizija. Moramo znati da jedno od najneusklađenijih područja u EU su sasvim sigurno mediji i nema neke jedinstvene politike u EU što se tiče medija i što se tiče ponajprije što nas zanima, to je javna televizija i funkcioniranje javne televizije. Sasvim sigurno da postoje u EU primjeri javnih televizija koje mogu biti uzor HTV-u kao što je recimo jedan BBC ili neke druge televizije koje stvarno obavljaju javnu funkciju i koje se prema svim političkim takmacima odnose na način koji je demokratski. Pa onda trebamo znati da mnoge takve televizije nemaju doticaja sa sa komercijalom i da takve televizije su se lišile EEP-a kako bi mogle biti što nezavisnije u svom djelovanju i kako ne bi ovisile o krupnom kapitalu. sasvim sigurno da ćemo i mi na Odboru za medije otvoriti tu temu i početi razgovarati o tome koliko je HTV ovisna o krupnom kapitalu i koliko kapital utječe na formiranje programa, a sasvim sigurno utječe i jeli uputno razgovarati o tome da se na HRT-u ukine svaki doticaj sa krupnim kapitalom odnosno da se ukinu reklame.

kako se to zove "poticaja", građani uplaćuju isto milijardu i 200 milijuna kuna. Ja sam želio nešto reći o lokalnim medijima i mislim da prije svega te izvršne vlasti koji ih financiraju javnim novce, našim novcima trebaju odrediti određene kriterije kome, zašto, koliko novaca, a te onda televizije moraju omogućiti ili ti pisani mediji ili ne znam radio stanice pristup svima, a ne da se pretvaraju kao što rekoh ako je riječ o tiskovinama o foto albume onih koji su na vlasti odnosno u kućni video oni koji imaju izvršnu vlast. Ja tvrdim da jedan od najvećih kriminala, poglavito kada gledam Istru, je ovdje u tom prostoru i mediji onda s druge strane vis a vis tih 10 milijuna kuna, vis a vis tih sinekura prikrivaju sve ostalo i na neki način u kohabitaciji kohabitaciji su sa onim što se na tim prostorima dešava. Samim time su odgovorni, jasno da DORH šuti, a da bi se nešto promijenilo možda treba nešto mijenjati i u samome DORH-u. Što imamo sada? Mi imamo sada situaciju da vlasnici medija kroz predstečajne nagodbe zlorabe zakon, pojedinci odnosno kroz povezana društva prikazuju znamo iz kakve sve fiktivne fiktivne obveze likuju i zapravo bih rekao da se svima nama smiju. je nema u sabornici, pa njezin klub gubi pravo na raspravu o ovoj temi. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani kolega Davor Božinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. dame i gospodo, nastavlja se praksa usvajanja europskih zakona s tim da je naravno situacija nova s obzirom da je Hrvatska postala članica Prva stvar na koju bi se ona mogla reflektirati to je sam naziv dokumenta. Dakle mi smo sve ove godine donosili plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU usklađivanje sa pravnom stečevinom je termin koji se koristi i u ovom trenutku sa zemljama koje su kandidati, dakle koji su u pregovorima sa Europskom unijom. Tako da mislim da bi mogli razmisliti o tome da sam taj dokument nazovemo nekako drugačije. U konačnici postoji i europska terminologija terminologija po tom planu, dakle Europska komisija je zadužena da prati aplictation european law, znači primjene, može provedba, može preuzimanje ali mislim da smo se mi dovoljno dugo usklađivali i 1.7.2013. smo dobili potvrdu toga. Gospodin zamjenik ministrice je ovdje nas upoznao sa dokumentom koji je stavljen u proceduru i između ostalog kazao je da nam on daje jednu potpunu informaciju o planu zakonodavnih aktivnosti Vlade u ovom području. Međutim, podsjetio bih plana za 2013. godinu Vlada je u tom planu, u tom dokumentu uz svaki zakon dala i jedna kratki opis direktive ili neke odluke Europskog vijeća, vijeća, odnosno usvojenog zakonodavstva na koji se naša transpozicija kroz zakonodavstvo Republike Hrvatske konkretno odnosi. I mislim da je to bila dobra praksa i mislim da se s tom praksom moglo bez problema nastaviti jer je onda lakše i zastupnicima da prate pretpostavljam i članovima Vlade. Novost u odnosu na ranije razdoblje se odnosi prije svega na uredbe Europske unije jer u razdoblju, ajmo opet reći usklađivanja koje je prethodilo članstvu i te uredbe su se prenosile u pravni sustav Republike Hrvatske zakonima. Danas one imaju izravnu primjenu dakle one imaju opću primjenu na način da se izravno primjenjuju u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Drugim riječima osim u nekim izuzetnim slučajevima kada se za primjenu neke uredbe treba npr. osnovati neko posebno tijelo onda bi i Sabor to morao regulirati zakonom ili kada bi se uredba odnosila na prekršaje ili kaznene odredbe i to bi se s obzirom na naše zakonodavstvo moralo riješiti zakonom. Sve ostale uredbe se primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao članici Europske unije onako kako su one donesene. Sada kod toga bih spomenuo čini mi se problem za građane Republike Hrvatske koji bi se mogao relativno lako riješiti a to je dostupnost odnosno informiranost o tim uredbama koje su na snazi, dakle one su činom usvajanja na snazi i u Republici Hrvatskoj. I u ovom trenutku one su pregledno dostupne na siteu Narodnih novina gdje postoji poveznica na euro lex tzv. bazu podataka zakonodavstva Europske unije. se tu ipak radi o jednoj prilično sofisticiranoj bazi gdje vi morate točno znati što tražite da biste došli do tog dokumenta dakle koristiti ili precizne ključne riječi ili morate znati što naravno je iluzorno broj tog dokumenta da biste mogli doći do njega. Zbog toga mi se čini da ministarstva i druga državna tijela u čije područje rada spadaju uredbe koje se donose u Europskoj uniji. Na svom web siteu daju pregled tih uredbi, dakle svih onih koje su donesene iz područja poljoprivrede da budu na stranici Ministarstva poljoprivrede da ljudi jednostavno mogu doći do teksta onih zakonskih rješenja odnosno regulative Europske unije koja je bitna za njihov posao bez obzira na koje područje se to odnosi jer kao što znamo Europska unija pokriva velik dio područja i gospodarstva i ekologije i da ne nabrajam. Također ono što mora biti jasno ovdje, točno je da je Sabor važan faktor, da je uloga Sabora odnosno nacionalnih parlamenata promijenjena, da je i uloga Europskog parlamenta stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora promijenjena, da je dobio veće ovlasti. Međutim ono što nekako prolazi ispod radara javnosti to je da rad zapravo naših predstavnika u vijeću. Predstavnici u vijeću su službenici, državni službenici koji rade ili u sklopu COREPER 1 i COREPER 2 dakle odbora stalnih predstavnika ali i u mnogim radnim tijelima. Bez obzira što oni dolaze iz izvršne vlasti, njihov stvaran posao je zakonodavan. I mislim da se u tom smislu moramo malo više otvoriti prema javnosti i prema onim interesnim skupinama u Hrvatskoj koje to područje konkretnih zakona, odnosno uredbi, direktiva ili odluka zanima kako bi zapravo došli do do jednog dobrog materijala, do jedne dobre pozicije. Naravno Vlada to sa svoje strane radi, međutim taj proces je kad gledate praksu drugih zemalja prilično proširen. Oni su potpuno otvoreni za različite interesne skupine koje djeluju u Bruxellesu. Jučer smo i na odboru nešto o tome govorili. U Bruxellesu ima prema zadnjim, zadnjim nekim podacima više od 6000 lobističkih firmi. Danas se to zbog korektnosti govori o predstavnicima raznih interesa sa peko 20000 ljudi. Dakle, naše s jedne strane naravno trebaju djelovati prema Vladi, ali treba ih poticati da se umrežavaju u te interesne skupine u Bruxellesu jer one su veoma važan dio zakonodavstva, odnosno imaju velik utjecaj na usvajanje zakona unutar EU. Tu imate skupine od ne znam snažnih, moćnih kao što je europska konfederacija kemijske industrije do asocijacija koje se bave komponentama za liftove. Ali o tome trebamo čini mi se razgovarati, jer to je nešto što i EU i Europska komisija Europska komisija potiče njihovo uključivanje. To trebamo poticati i mi zbog ograničenih kapaciteta administracije da savlada i da stvori osnovu za što kvalitetnije Druga stvar koju bih primijetio u odnosu na prošli prijedlog, odnosno plan. Mi smo imali po tom planu 108 zakona za usvojiti. Na stranici Sabora stoji brojka da ih je usvojeno u tom razdoblju 125. Ja sam si dao malo truda, izlistavao i našao da ih je 157 europskih europskih zakona koje smo usvojili u 2013. godini. Dakle, očito je da nam nešto sa evidencijom ne štima i mislim da je dobra praksa svih planova da se o tim planovima, odnosno realizaciji planova razgovara onda kad se donosi novi plan. Tako da je moj plan da kod za 2015. godinu dobijemo jedan osvrt, jednu analizu onoga što je napravljeno i da to bude jedna konačna brojka, jedna konačna cifra da ne moramo lutati jer svaka evidencija pokazuje nešto drugo. Ja se nadam da to nije zbog toga da bi se određeni zakoni našli samo u hitnoj proceduri. kao što sam kazao ljudi koji rade u vijeću su veoma važni i o tome bi se trebalo razmišljati kod reforme državne uprave u smislu da ta reforma mora ići za tome da se proširi kadrovska baza državnih službenika koji su se u stanju nositi sa ovako zahtjevnim poslom. Dakle, oni iako su notificirani kao diplomati oni su stručnjaci, oni su zapravo i u funkciji zakonodavca. Za razliku od toga mi ovdje mjesec dana govorimo o ukidanju Državnog inspektorata kao da je to glavno pitanje reforme državne uprave u Hrvatskoj. Zato i Sabor, a to smo već nekoliko puta spominjali može cijelom ovom procesu dati svoj obol time da bi se i sastanci Odbora za europske poslove otvorili za javnost, pa makar i kroz video prenošenje preko interneta sjednica, da bi se jednostavno proširila ta informacija o tome što se događa u EU. Tu i tamo dođe poneka informacija, ali samo ako je spektakularna kroz medije. 90% onih koje su bitne, koje život znače nisu dovoljno prezentabilne građanima, onima kojih se to tiče, onima na koje se te uredbe i zakoni primjenjuju. Zato ja ću ponovit nekoliko prijedloga. Dakle, da se razmisli o nazivu dokumenta. On više ne mora se zvati usklađivanje. Mislim da je najbolje da koristimo terminologiju koja postoji za države članice a to je primjena ili provedba kako god hoćete europskih zakona. Da nas predlagatelj u buduće kod prijedloga plana zakonodavne aktivnosti izvijesti o realizaciji prošloga plana, jer ispada da je nekih pedesetak zakona ovaj Sabor usvojio preko plana. Da ministarstva i druga tijela državne uprave na svojim stranicama korisnike one koje to zanima, a siguran sam da takvi postoje da imaju dio na kojem će se prenijeti uredbe za njihovo područje. Dakle, one koje su na snazi u RH. Direktive su nešto drugo. Direktive moraju se transponirati kroz zakone i to se objavljuje u "Narodnim novinama" i to je nešto na što su građani navikli. I četvrto, dakle mislim da svi skupa uključujući i Sabor moramo raditi na poticanju građana, interesnih skupina na jače uključivanje u proces donošenja zakona. Ovi zakoni koje mi donosimo i koje ćemo donijeti u idućoj godini nije zakonodavno djelovanje u klasičnom smislu. Tu nema prevelikih pregovora o sadržaju. Ono što je bitno, bitno je to da se događa u Bruxellesu, s jedne strane u Parlamentu i s druge strane u Vijeću. Parlament je zbog raznih razloga uključujući i europske izbore prisutniji u javnosti. Vijeće, odnosno predstavnici u vijeću trebaju biti na raspolaganju i oni to i jesu. Ali treba informacija o tome doći do svih kojih se tiče jer tu se utječe na sadržaj zakona koje donosi Europska

Dakle, poštovani kolega dobro ste iznijeli ono u onom dijelu konstatacije što smo sve činili kada smo pristupali u u fazi pregovora EU, koji je to napor bio, koji ogroman posao. Naravno i koje je znanje bilo potrebno da se to i završi. Isto tako govorili ste o tome što znači sada samo usklađivanje, kakav je to proces i kakva je uloga svih onih ljudi koji sjede po raznim tijelima u Europskoj komisiji. No međutim, otvara se pitanje što se događa kada recimo ovaj Sabor, ovaj Parlament donosi zakone koji nisu u skladu sa pravnom regulativom EU, a toga smo svjedoci u dosta primjera u proteklih dvije godine. Dakle, počevši od Zakona o HRT-u pa sad svima već evo jako dobro iskonzumiran i poznat lex Perković. Pa evo i u zadnje vrijeme neke zakone koji vraćaju neke stvari unazad i koji definitivno nisu u skladu sa pravnom regulativom kao što je ukidanje Državnog inspektorata i vraćanje drugostupanjskog postupka u ona tijela kojima se zapravo donose rješenja u prvom stupnju. Mi smo 127 zakona promijenili upravo da bi se uskladili sa europskom praksom i europskom direktivom. Dakle, što se događa i kakve su posljedice moguće kada netko negdje utvrdi da zapravo mi ponovno narušavamo i deharmoniziramo našu regulativu u odnosu na ono što smo ispregovarali i prihvatili kada smo ulazili kao punopravna članica EU.

Primijetili ste jednu logičnu, ajmo tako reći pogrešku, kad ste govorili o samom nazivu i u potpunosti se slažem a i ovaj drugi dio replike će se odnositi, mi se i dalje ponašamo kao da nismo članica EU, kao da Hrvatska nije članica EU, to je onaj dio kad ste govorili o medijima. Kako građani RH mogu biti informirani što se događa u svim tijelima EU i sa činjenicom da smo mi lani stupili u tu EU. Sasvim sigurno da bi o tome najviše trebao voditi javni servis, a to je HRT i radio i televizija, međutim 4. informativni program kao da je u ilegali. Malo toga se učinilo. U vijestima, glavnim vijestima HRT-a na 1. programu dobro ste primijetili samo prati se EU na razini ekscesa, na razini zanimljivosti, na razini anegdote se prati EU. Međutim, mi bismo trebali imati, to sam već govorio u Hrvatskom saboru, na javnome servisu dnevne kronike što se događa u EU, sažetke rasprava naših zastupnika u

I ono što se urednicima na HRT-u čini zgodno ono je u vijestima. Tako da u potpunosti vašu inicijativu podržavam. Na repliku odgovara Davor Božinović. Izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine Vukšiću Bruxelles je uz Washington medijski centar svijeta. Više od 800 medijskih kuća je registrirano u Bruxellesu, ne spominjem one koji dolaze kao što su u našem slučaju kad je bilo nešto važno odlazile ekipe u Bruxelles, a takvih je naravno puno. Ja se s vama slažem, ali mislim da je to ipak više stvar uređivačke koncepcije nego novinara. Jer novinari, hrvatski novinari i u javnom servisu koji prate prate EU su među najboljim poznavateljima problematike EU, ja bih se usudio reći u Hrvatskoj. Tako da kad govorimo o ekscesima to je točno. Ekscesi su i situacije kad se nešto pokušava kroz primjenu odredbi odnosno direktiva EU provući a nije ispregovarano ili nije dogovoreno u postupku pregovora. U tom kontekstu važno je spomenuti da EU to veoma dobro prati. Države članice su dužne svaka dva mjeseca izvješćivati o tome što su donijele, koje zakone i kako su ih donijele. Tako da tu nema prevelikih iznenađenja, to se taj postupak se zove kao statistika, odnosno score bord, imate točno države koje su ispunile svoje obveze i one koje to nisu. Primjerice u ovom trenutku stoji da je Hrvatska u rujnu 2013. kasnila sa 3 zakona, ne znam na što se konkretno odnosi, nismo mogli čuti u uvodnoj riječi, ali procedura je jasna. Tako da EU ima instrumente naravno da prisili članicu uključujući da je da na Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Daniel Mondekar. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministrice, kolegice i kolege zastupnici, za ovu godinu planom usklađivanja gdje je kolega Božinović čak dobro spomenuo da bi možda mogli oko imena dokumenta razmisliti imamo 40 akata. Odbor za europske poslove kao i prošle godine i godine prije toga kad se zvao drugačije već dakle tradicionalno zatražio od Vlade dopunu dokumenta i tu se opet pridružujemo da očekujemo tu dopunu kao što smo i prošle godine dobili da se vidi koji akt sa čime je usklađen, koja je to pravni dokument EU s kojima s kojima se usklađuju zakoni koje mi moramo onda donijeti kako bi zastupnici u osnovi mogli provjeriti šta u njima stoji. Ovo je nova pravna stečevina. Da mi smo preuzimali kada smo pregovarali, pregovori kad su završili mi nastavljamo preuzimati dalje. Ovi dokumenti, ovih 40 akata su među zadnjima u kojima, tj. u čijoj izradi Hrvatska nije sudjelovala uzevši u obzir da će ovo biti transponirano u 2014., možemo zaključiti da su neki od tih akata doneseni prošle, pretprošle godine, prije dvije, tri godine s obzirom, kako traje ciklus donošenja pravnih dokumenata u EU. I jednako tako možemo zaključiti da za godinu, dvije ja ću se ovdje usudit reć maksimalno dvije, dakle 2016. će biti krug u potpunosti zatvoren. Šta to znači? To znači da će hrvatske institucije od Vlade koja je istina u EU Vlada preuzima ulogu zakonodavne vlasti jer ona sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku sa Europskim parlamentom dakle od Vlade koja sudjeluje u izradi do Sabora koje kontrolira samu izradu do na kraju ukoliko je riječ Direktiva transponiranja iste kada se vrati u Hrvatsku recimo za dvije godine nakon donošenja što znači da za akte u kojima sada sudjelujemo, ne znam jučer smo imali odbor pa smo prošli kroz par dokumenata kada ti akti prođu svoju proceduru na vijeću a ona može trajati nešto duže dakle od orijentacijske debate do političkog dogovora kada prođe Europski parlament odbore Europskog parlamenta i uzmimo obzir da bude izglasano u prvom čitanju i ne ide u drugo čitanje pa do transponiranja u parlamentu može proći dvije, tri, ponekad i četiri godine. Mi imamo sad situacije da jedan dio dokumenata iz radnog programa Europske komisije za 2013.komisija zbog određenih razloga da li je to politički razlog, da li je to pitanje izbora 2014.jer završava legislativno razdoblje i počet će novo legislativno razdoblje dokumente iz 2013.prebacila de facto u 2015. S time da ako ste gledali program radnje Europske komisije za 2013.vidjeli ste da na njemu, ja ću ovdje upotrijebit jedan kolokvijalni izraz se neki dokumenti kisele od 2003.godine i još uvijek su u radnom programu i nisu doneseni. Postupkom tzv. regulatori fitnesa refinery, ta EU će vjerojatno i je dio njih naprosto izbrisala, da ne kažem da će dio biti sada prilagođen potrebama novijeg vremena nego što je to bilo 90-te ili prije deset godina. Dakle, 2016.će u potpunosti zatvoriti krug kao što će recimo 2016.primjerice zbog m+3 pravila vjerojatno i zatvoriti i pitanje prve financijske omotnice iz 2013.godine. Zakoni s čime se usklađuju? Usklađujemo se s direktivama što je kolega Božinović dobro rekao i sa pojedinim uredbama koje zahtijevaju Zakon o provedbi uredbe, nema ih puno, radi se o onima koje propisuju da mora država članica imenovati neko nadležno tijelo za nešto i ukoliko postoji prekršaj koji treba sankcionirati. Naravno kod uredbi koje to ne traže imamo direktnu primjenu. To znači da kada je jedanput donešena ona se više ne vraća u parlament, parlament nema više sa njome posla, ona se objavljuje na hrvatskom jeziku u bazi podataka europske pravne stečevine i ima kao što sam rekao direktnu pravnu primjenu. To uzrokuje dvije stvari ili poziva na dvije stvari. Prvo, na ozbiljan rad i oprez u izradi. Svi moraju sudjelovati u izradi uredbe, mora postojati jasna procjena učinka, mora aktivno sudjelovati Vlada, mora aktivno sudjelovati Sabor i ono što je dobro već rečeno, aktivno moraju sudjelovati zainteresirane skupine. To su udruge, to su sindikati, to su poslodavci i tu je kolega Božinović dobro spomenuo, činjenica je da po nekim statistikama, ovo su neke statistike koje doduše su izdale organizacije koje kontroliraju registar lobista pa možda to je i prenapuhano. U Bruxellesu zaista jako puno, tisuće lobističkih organizacija, to nisu firme velikom većinom, to su velikom većinom upravo to, udruge građana koje su udruženja poslovnog interesa, udruženja kompanija ili udruženje udruženja što znači da se u Hrvatskoj horizontalno u mreže kao što imamo primjer recimo mljekari pa stvore CRO milk organizaciju jer oni žele de facto umrežit se kako bi a) integrirali uslugu i b) zaštitili svoj dio tržišta kada se gleda ogromno tržište od 500 milijuna ljudi jer mi ne samo da možemo plasirati svoj proizvod u EU, bilo koji proizvođač iz EU može plasirati kod nas. I nakon horizontalnog umreženja u domovini itekako je potrebno vertikalno ušimljenje u Bruxellesu, u istu takvu europsku organizaciju koja je direktno utječe na komisiju parlament manje vijeće. Kako to izgleda? Komisija ima ekspertne radne skupine koji su plaćeni da pomažu u komisiji u draftanju akata i te ekspertne radne skupine čine vam poslovne i interesne mreže. parlamentu kao što sam spomenuo prije par dana u svom govoru postoje meb industrial forumi, jedan od njih je gostovao i u Hrvatskom saboru. To vam je forum koji se osniva pod paskom Europskom parlamenta, sjedište mu je u Europskom parlamentu i čine ga Europski i nacionalni zastupnici. Njihova članarina je nula eura. Firme koje se bave, u ovom slučaju recimo energetikom, ovdje sam pričao o tom energetskom, plaćaju od 5 do 10 hiljada eura da bi de facto mogle imati imati doticaj sa europarlamentarcima. Najveći think tankovi Brusellexa su ujedno i među najvećim lobistima u Brusellexu. Kada oni rade state of the union događanja, skupo se plaćaju stolice. I ja osobno, ovdje govorim osobno smatram puno toga krajnje neetičnim, ali to je nešto s čime se mi moramo znat nositi. Mi možda tako ne funkcioniramo, ali to ne znači da neki naši prijatelji iz Europe isto to ne rade, odnosno rade. I zato se moramo s time nositi. I zato treba potaknuti hrvatske poduzetnike i sve skupine da se horizontalno umreže, da plate članarinu u brusellexkim organizacijama i da na taj način također pomognu RH jer je to višedimenzionalna priča. A druga stvar koja proizlazi iz ovog su zaista baze podataka. Njih ima jako puno, ja osobno sam zadovoljan kad vidim da na hrvatskom jeziku se može naći u bazi vijeća točno gdje je svaki akt. Od COREPER-a do političke razine debata, do političkog dogovora gdje legal observatory europskog parlamenta isto tako na hrvatskom jeziku jasno kaže gdje je svaki akt, ali ima dosta tih baza i to je problem. Je to na hrvatskom, to izvrsni su podaci, sve se može naći, ali činjenica je da čovjek jedan akt treba pretraživati kroz tri baze podataka da bi vidio gdje se u samoj proceduri donošenja nalazi. I tu da li je nešto moguće, vjerojatno je i nešto bi se moglo napraviti bez obzira kako, bez obzira na to kako to propisuje europsko pravo gdje se objavljuju, na koji način se objavljuju akti. I treću stvar koju ovo otvara, što smo već spomenuli je pitanje supsidijarnosti. Iako smo mlada članica, ja nemam namjeru biti prepotentan ovdje, ali treba vrlo brzo i u Saboru otvoriti pitanje supsidijarnosti jer Lisabonski sporazum je nama dao veće ovlasti u odnosu na ovlasti koje su imali nacionalni parlamenti prije Lisabona, da se odmah razumijemo jer određeni modeli parlamentarnog nadzora postoje od '74. godine, 70-ih zapravo, dakle. Što se ovdje događa? Lisabon nama kaže nacionalni parlamenti kontroliraju Vladu. Super. Ali u istom trenutku dok mi kontroliramo Vladu, raste broj uredbi sa direktnom primjenom. I ne samo to, što smo već spomenuli jedanput, raste broj uredbi koje mijenjaju pakete, ne jednu uredbu, nego direktive i pakete direktiva. Dakle, uredba mijenja čitav niz direktiva. Što znači dok s jedne strane nama raste politički utjecaj kao nacionalnom parlamentu, s druge strane Europska komisija nam sužava taj prostor način na koji de facto stavlja dokumente, draftove dokumenata u proceduru. I zato Hrvatski sabor, kao i svi ostali nacionalni parlamenti mora se uključiti u političku debatu među 28 parlamenata o onom priči koju smo već rekli, više ili manje Europe gdje i na koji način. I što se tiče nas, Odbor za europske poslove to će odraditi u vrlo kratkom roku, odnosno otvorit će upravo tu političku temu. Ja se zahvaljujem još jedanput. Za kraj klub SDP-a podržat će prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva za 2014. godinu. Hvala puno.

Ovi podaci koji su izneseni o broju lobista, odnosno predstavnika interesa, kako se to danas korektnije zove se izvlače iz registra transparentnosti, dakle to nisu samo nekakve privatne firme, već i Europska komisija svojom posebnom direktivom, upravo da bi se nekako uveo red u tu lobističku mrežu uspostavila registar transparentnosti. Ovo su podaci koji su, nisu skroz precizni, ali su izašli i pozivaju se na registar transparentnosti. Onaj zadnji koji znam još dok sam malo češće boravio gore, bilo je 2011. 3650 i 15 tisuća osoba. Ja također bih se malo referirao samo na ovo vijeće. Moramo rasvijetliti ulogu vijeća. Ne da je Hrvatska tu nešto posebno. To je pitanje koje je također jedno od legitimnih tema rasprava i debata u EU. Europsko vijeće donosi na nižim razinama 70% zakonodavstva, na nižim razinama, čak nižima i od predstavnika. Dakle tu moramo povezat tu stvar sa daljnjim usavršavanjem javne uprave, a ne se baviti trivijalnim temama koliko god se one u datom trenutku činile politički I ono što također želim reći to je da ovaj prijedlog sa kojim sam ja išao je da ribari na site-u ministarstva svoga mogu naći uredbe koje moraju primijeniti u praksi. Isto vrijedi za poljoprivrednike, isto za vrijedi za sve ostale branše. Zahvaljujem se na vašoj podršci i uzvraćam komplimente na entuzijazmu koji ulažete u rad Odbora za europske poslove. **Mondekar, Daniel (SDP)** Hvala vam puno. Dvije teme su ovo, izvrsne političke teme da se raspravljaju u Hrvatskom saboru. Da, registar lobista je tema, vruća tema koja se povlači, pogotovo zadnjih par mjeseci intenzivno po europskim medijima. Da, brojka raste, to ste u pravu, brojka raste jer se pokazalo da u registar trebaju ne samo firme, nego da trebaju i poslovna udruženja. Onda su poslovna udruženja rekla, ali zašto, mi smo NGO sektor, kao zašto u registar? Kada je i to kao brana se srušilo, a srušilo se zahvaljujući jednom zanimljivom podatku, a to je da je kako komisionari moraju prijaviti koga primaju na razgovore, svaki povjerenik dakle mora prijaviti ja sam primio tu i tu tvrtku ili predstavnike te i te organizacije. Analizom za 2011 ili ovako nešto pokazalo se da 60% tih ljudi koji su došli u Europsku komisiju razgovarati s povjerenicima nisu u registru. I to je zato srušilo barijeru i počelo širiti registar. Ja osobno se slažem s vama oko ovog što smo pričali oko registra i mislim da je vrijeme da počnemo sada u registar gurati i što više predstavnika iz Hrvatske. Druga stvar koja je ovdje bila bitno spomenuta je vijeće. Ja se slažem, zato što Parlament kada dokument izađe iz radnih skupina vijeća, Parlamentu su nacionalno vezane ruke više. Kada dođe do Corepera to je ono što kada smo primali silne delegacije iz zemalja EU kada su nam govorili, ljudi moji kada to uđe u Coreper tu se izmjene dokumenta i stajališta odvijaju putem SMS-a u 13 minuta i tu su nacionalni parlamenti su potpunosti isključeni. I zato je ovo legitimna tema da ju se raspravi upravo o nacionalnim parlamentima. Hvala još jednom. Drugu repliku iznosi poštovana Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo pridružujući se ovoj atmosferi međusobnog komplimentiranja, a podržavajući ovaj plan koji je želim samo podsjetiti da smo tijekom pregovora osobito u završnici pregovora pa i kroz rad nacionalnog vijeća neprekidno ponavljali što se sada potvrđuje, evo još u prvim mjesecima članstva, da ćemo kao članica EU i dalje morati puno i predano raditi da taj posao nikada neće prestati, ali bih dodala još nešto što ne piše u ovom planu, naravno nešto što je važno u političkom smislu. Najveće prilagođavanje u ovoj godini u političkom smislu kao članica EU bit će realizacija ovog našeg doprinosa da riješimo prekomjerni deficit, dakle ušli smo u te škare da kao članica EU i to će biti naša najveća prilagodba. Dakle tu ćemo morati pokazati dodanu snagu, odlučnost, upornost jer ćemo uvjerena sam kroz mjere koje smo jučer vidjeli morati dodatno, to naravno i nije dio ovoga plana, ali u najširem smislu političkog plana mora biti, morat ćemo i dodatno sasvim sigurno mijenjati neke zakone. Ako Vlada bude željela ono što mora biti cilj svake Vlade da većinu promjena i reformi donese koliko je toliko moguće u suglasju sa socijalnim i svim drugim partnerima. Dakle u političkom smislu prilagođavanja kao 28. članica EU

Hrvatska je putem pregovora postala drugačija država. To nije ista Hrvatska koja je bila prije 10 godina i EU nije ista kao prije 10 godina. Neke stvari su se bitno promijenile. U pregovorima sa novim državama poput recimo Crne Gore ekonomski kriterij su njima sastavni dio pregovora uključujući i činjenice da počinju sa poglavljem 23.završavaju s poglavljem … dakle iskustva povučena iz Hrvatske, ali iskustva koja je donijela kriza sada su unešena u način na koji drugi pregovaraju. Ključna promjena koja slijedi je ogromna. To je promjena i mentalnog sklopa u državi, to pokazuje činjenica procedura prekomjernog deficita, ali i činjenica ono što sam ja već jednom spomenuo Hrvatska više nije otok u ničemu nije otok. Mi vrlo brzo očekujemo preporuke vezano uz europski semestar kojih svih drugih 28 država kao drugi pak mehanizam, koordinacije makroekonomskih i financijskih politika i to je jedan novitet s kojim će se Hrvatska zaista morati brzo suočiti i morat početi funkcionirati kao dio velike zajednice od 28 država, gdje opet malo kritike da se uputi na zajednicu koja je u mnogočemu prestala biti samo politička unija i u mnogočemu je prije svega ekonomsko-politička unija gdje kao što sam rekao neke stvari ćemo se mi morati naviknuti na njih makar se s njima ne slažemo. Hvala još jednom. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. ja ću krenuti od ovoga o čemu je kolega Mondekar odnosno gospođa Kosor govorila, a to je pitanje jeli Hrvatska ista država nakon što je prošla pregovore sa EU. Na to Na to pitanje se može odgovoriti da se Hrvatska malo promijenila, da se Hrvatska preporodila. Obično promjene koje doživljavate ne možete pratiti, niste u stanju identificirati ono što se vama događa teško možete i sami osjetiti, tako da je to veliko pitanje. U nekim aspektima je svakako došlo do značajnih promjena, ali običan čovjek kada gleda Hrvatsku danas i Hrvatsku prije nekoliko godina će reći da se ništa nije promijenilo. Teško je uhvatiti promjene ali svakako je ovo što se dogodilo u fazi našeg pristupanja bilo vrlo važno. Ali ja ne govorimo to radi toga da bi rasvijetlio to pitanje u kojoj smo se mjeri mi promijenili, nego zbog toga što je naš novi status prilika za promjene na bolje, zato ja to govorim. Dakle ta promjena nije završila. Ako je ona postojala, ako je bila pozitivna, a ja mislim da je pitanje je naravno intenziteta i amplitude te promjene, ali svakako naše članstvo u EU nudi šansu za promjenu na bolje, za brži napredak naše zemlje i to je važnije pitanje nego ovo teoretsko pitanje da li smo se i u kojoj mjeri promijenili, uključujući naravno i praćenje zakonodavstva EU. Kolege su napomenule koji iz njihovoga pogleda iz njihovog interesa zakoni su najvažniji, spominjani su zakoni o medijima. Ja bih iz ovoga paketa za 2014.godinu na neki način poseban naglasak stavio na energetske zakone. 2014.godina je godina primjene 3.energetskog paketa. U energetskom sektoru zakoni EU u velikoj mjeri oni zakoni koji ulaze u naše zakonodavstvo. Radi se o izuzetno važnom području energije koja je sve važnija će osobito važno da pratimo i da te zakone primjenjujemo odnosno ugrađujemo u naše zakonodavstvo na pravi način i tome se posebno treba posvetiti. Kao što je jedno veliko područje i samo ću to još spomenuti iz ovoga paketa usklađivanja, Zakon o zaštiti potrošača. Dakle, jedno područje koje je vrlo razvijeno u Europskoj uniji daleko razvijenije nego što je u Hrvatskoj. I u primjeni toga zakonodavstva možemo bitno napraviti, napraviti prave ne samo u zaštiti potrošača nego u regulaciji uopće jednog gotovo kompletnog djelovanja države jer potrošač je zapravo vezan na sve. kompleksa, dakle potrošači energija su za mene u ovom programu u 2014. godini zapravo najvažnije. Ali i još važnije je ono što će se događati i nekako su kolege čini mi se išle korak dalje nego što bi, onoga koji nas čeka, dakle 2016. godine kaže kolega Mondekar, dakle tu negdje ćemo prestati usklađivati naše zakonodavstvo na ovakav način sa onim što je doneseno a u donošenju čega mi nismo sudjelovali. Ali pred nama je onaj korak u kojem ćemo sudjelovati i za taj korak se osobito treba pripremiti. Naravno da je lobiranje važno ali to je nekako korak koji je ispred toga, koji nas još čeka. Naravno ti se koraci mogu i trebaju raditi paralelno. Ali osobito je važno na koji način ćemo sudjelovati u donošenju zakon Europske unije odnosno zakonodavnih akata Europske unije. Jer zapravo naša mogućnost utjecaja i primjene interpretacije tih zakona gotovo da ne postoji. Dio tih dakle uredbi i direktiva se izravno primjenjuje, dakle bez ikakve naše mogućnosti promjene tih dokumenata. A i tamo gdje imamo zakone o provedbi uredbi zapravo naš utjecaj je samo formalne tehničke prirode. Prema tome, kada se jedanput zakon donese, odnosno direktiva ili uredba tada je naša mogućnost, mogućnost Sabora Republike Hrvatske, zakonodavnog tijela naše zemlje zapravo gotovo nikakva. Ili ju izravno primjenjujemo u naš pravni sustav ili ju pak, donosimo zakone o provedbi koji su tehničke naravi. I zato je važno da se osobito koncentriramo na to koji će biti naš doprinos u donošenju zakona Europske unije. I tu se opet moramo kao što je bilo govora kada smo govorili o izvješću predsjednika Vlade, moramo se dobro orijentirati u toj šumi u kojoj je ovdje bilo govora, propisa i procedura i vidjeti šta je zapravo naš interes i gdje mi možemo i trebamo ostvariti nekakve naše ciljeve. Predsjednik Vlade govoreći o tome vjerojatno je u pravu bio kada je rekao da je najviši stupanj upravljanja nekim procesom i planiranja je određivanje prioriteta. Kada od 100 ili 200 ili od nekoliko stotina procesa morate odabrati dva ili tri koja su vam najvažnija i to je najviša razina upravljanja. Zacijelo naša administracija ovoga časa nije u stanju to učiniti na pravi način ali svakako trebamo ići prema tome da budemo aktivni sudionici, da procijenimo što je naš osobiti interes i baš na tom području da postignemo naš cilj. Jer zacijelo ne možemo sudjelovati u kreiranju i promjeni svih dokumenata U svakom procesu treba sudjelovati, treba njega biti svjestan, ali na dio procesa svakako ne možete utjecati i ne smijete gubiti malu energiju koja nam je na raspolaganju, prema tome trebamo odrediti šta bi to trebalo biti. U tom smislu bi kompletna struktura našeg mogućeg utjecaja trebala biti koordinirana. Dakle, nije to, to je svakako veliki utjecaj vijeća pogotovo ovo što je kolega Božinović rekao na nižim razinama, što je razina niža to ju je teže koordinirati. A tu se donosi, kolega kaže 90%, možda je pogodio brojku europskih zakona i to na najnižoj razini koju je užasno teško koordinirati. Dakle, da neki predstavnik Ministarstva poljoprivrede svojim doprinosom u stvaranju europskog propisa je na liniji nekakve generalne i zapisane nacionalne Vladine politike. Ako te Vladine politike nema onda taj predstavnik zapravo može biti sjajan ali možda neće napraviti ono što je u interesu što je u interesu jer zapravo nije vođen na pravi način. To je dakle veliki problem kako koordinirati sve te naše doprinose. Naravno tu je nakon Vlade koja je tu svakako najvažnija jer je Vijeće najvažnije u tom procesu tako je i onda vlada i njena tijela su najvažnija nakon toga slijedi Sabor. I Sabor treba dati svoj doprinos preko svih ovih mjera, dakle ispitivanja supsidijarnosti potvrđivanja stajališta Vlade u procesu donošenja nekih dokumenata. Utjecaj komisije, odnosno naših predstavnika u komisiji zapravo ne bi trebao biti veliki zato što komisija bi po definiciji trebala biti nezavisna. Predstavnici u komisiji ne smiju zastupati nacionalne interese ali može postojati komunikacija tako da i s te strane možemo na neki način dobiti informacije koje će nam pomoći da formuliramo svoj plan djelovanja unutar europskih unutar europskih tijela. Postoji gospodarski i socijalni odbor i odbor regija čiji utjecaj nije veliki ali jednako tako i ta tijela daju svoja mišljenja na prijedloge nekih dokumenata Europske unije. Pa bi bilo dobro da i ta tijela i naši predstavnici u tim tijelima imaju nekakav, poveznicu sa ukupnom nacionalnom strategijom djelovanja. Što naravno samo pokazuje, dalje potvrđuje koliko je to kompleksan proces. I na kraju i zastupnici u Europskom parlamentu bez obzira kojoj političkoj grupaciji pripadaju dolazeći iz opozicije u hrvatskom rasporedu snaga mogu djelovati na usvajanju onih zakona koje je Vlada koje je Vlada odredila kao važne zakone. I to je moguće i to bi se trebalo događati. To naravno da nije jednostavno. Znači, predstavnici opozicije u Hrvatskom političkom, dakle prostoru bi trebali na razini Europskog parlamenta ponekad ili što je moguće češće raditi na ostvarenju vladine politike. Pri tome su njihove političke skupine ponekad suprotstavljene, ali ako postoji ta komunikacija tada se može postići cilj. Nije ga uvijek lagano postići. Postoje sukobi, ponekad se predstavnici nacionalnih parlamenata, nacionalnih država u Europskom parlamentu nalaze na suprotnim pozicijama jer tamo dominiraju grupe. Ali ponekad u ključnim pitanjima moguće je da se i političke skupine, odnosno naši predstavnici, predstavnici jedne zemlje u političkim skupinama dogovore i rade u nekakvom zajedničkom interesu. Ali prije toga taj interes treba formulirati i oni ga trebaju znati i s njima se treba komunicirati. Dakle, radi se o jednom vrlo kompleksnom pitanju, vrlo kompleksnom poslu i tu je velika odgovornost vlasti i svih nas zapravo koji sudjelujemo u tim poslovima. Kolega Mondekar je govorio o množini tih baza, o količini dokumenata koje je vrlo teško zapravo razumjeti. Ali nitko drugi nije pozvan da omogući, da naša administracija, pa i politički dužnosnici razumiju i prate to nego upravo mi sami. Neće nitko drugi to učiniti. Mediji će naravno ukazati na nekakvu nelogičnost, izvući nešto što je atraktivno ali to je njihov posao. Ali kompletan pregled svega toga, snalaženje u svemu tome, razumijevanje svega toga za to je naravno odgovorna politička vlast. Naravno tu uključujući i predstavnike opozicije koji također imaju svoje specifične interese. Ali sve bi u konačnici zapravo trebalo voditi prema ostvarenju jednog zajedničkog, jasno formuliranog nacionalnog interesa. Evo smatrao sam da o tim pitanjima, dakle koja nas čekaju treba progovoriti. Zato sam malo detaljnije o tome govorio. To je proces u kojem možemo puno dobiti, u kojima možemo puno naučiti i ako dobro u njemu sudjelujemo možemo doprinijeti daljnjoj pozitivnoj promjeni Hrvatske nakon ove ponavljam pozitivne promjene koja se svakako dogodila tijekom našeg pristupanja EU. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog plana. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Davor Božinović, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Radoš, naravno kad smo govorili o uredbi nadam se da smo bili jasni, barem da sam ja bio jasan da to nije prostor u kojem se može intervenirati onda kad se jednom ta uredba donese. Dakle, ona se izravno primjenjuje. I upravo zbog izravne primjene evo ja sam dao jedan prijedlog. Možda može biti neki drugi, ali čini mi se da je i ovaj održiv, dakle da ministarstva na koje se te odredbe, odnosno uredbe tiču objave popis uredbi da ljudi koji se informiraju o svom poslu bili poljoprivrednici, ribari ili ne znam tko mogu doći do, na jedan jednostavan način do onoga što im je zapravo u procesnom smislu na snazi. Dakle, onih odredba koje moraju primjenjivati. Naravno kad govorimo o radu vijeća ja sam kazao 70, preko 70%. Podatak je iz knjige The European Union: How does it work?" Oxford university, press 2012. Mislim da je. Ne znam jesam rekao autoricu Elizabeth Bromberger. Dakle, veoma je važno vijeće, veoma je važno da shvatimo. Znate kako ih zovu u Bruxellesu? Upravo te niže razine muškarci i žene koji vode Europu, man and women that lead Europ. Upravo zbog toga što zapravo oni odrade najveći dio posla. Najveći dio posla ministara kad dođu na Vijeće je da klimanje glavom prolaze kroz tzv. EI points, dakle ono što je već usuglašeno prije njihovog dolaska. Ali mi se čini da je važno da se stavi naglasak na kroz reformu uprave na edukaciju kadrova ako i moraju, moramo proširiti tu kadrovsku bazu. Ovi ljudi koji rade su dobri, ali trebat ćemo ih sve više ne samo u Bruxellesu nego i ovdje u Hrvatskoj. Na repliku odgovara Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Božinoviću, ja se ne mogu s vama ne složiti da je Vijeće važno zato što je Vijeće važno. Dakle, Vijeće je najvažnije tijelo EU i u zakonodavnom postupku, a pogotovo u drugim postupcima i aktivnostima vođenja EU tako da se ja s vama tu apsolutno slažem. I mislim da ste jako dobro ukazali na potrebu da sudjelovanje u donošenju odluka Vijeća, pogotovo zakonodavnih odluka Vijeća na nižim razinama treba biti od posebnoga interesa i od posebne pozornosti jer se na tim odlukama, na tim razinama zapravo formuliraju odluke koje je onda teško kao što ste rekli na višim razinama mijenjati kada se one približe formatima Vijeća. To je naravno puno teže, a i jednako tako kada dođu do Europskog parlamenta tada promjena više nije tako jednostavna. Zato u potpunosti podržavam to što ste rekli. A jednako tako podržavam i vaš prijedlog da se uredbe zbog toga što je komplicirano to pratiti, dakle zadaća političara bi trebala pratiti i najviših političkih dužnosnika da prate cjelinu. Ali naravno zadaća je ljudi iz pojedinih sektora gospodarstvenika, nije zadaća da plati cjelina, nego samo ono što njih interesira i tada bi vlasti trebale biti servis tim ljudima. I zato svakako podržavam to da se te uredbe objavljuju na odgovarajućim elektroničkim medijima pojedinih ministarstava. Ali jednako tako makar o tome nije bilo govora u vašoj replici podržavam i vaš prijedlog da se uz ove prijedloge plana usklađivanja daju i kratka pojašnjenja o tome šta zapravo pojedini zakon sadrži, odnosno iz kojega on dokumenta zapravo EU i izvire. Tako da bi bilo lakše i voditi raspravu i pratiti ovaj plan usklađivanja u budućnosti. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Repliku će sada iznijeti i poštovana Jadranka Kosor. Hvala lijepa. Kolega Radoš rekli ste jednu činjenicu s kojom se ja, odnosno iznijeli činjenicu s kojom se apsolutno slažem da Hrvatska kao članica EU nije ista. Mnogi to još možda ne razumiju do kraja, mnogi to ne žele prihvatiti ali mnogo toga za što smo se odlučili tijekom pregovora neće se vratiti na sreću i ne možemo ići unatrag, možemo ići samo unaprijed. Dakle, tu mislim prije svega na reformu pravosuđa koja još uvijek traje, na zaštitu manjinskih i ljudskih prava i mnogo toga na što smo se obvezali svojom voljom koje bi neki htjeli vraćati ali to je nemoguće jer smo 28. članica. Ono što želim istaknuti i što mislim da je jako važno da i kroz naše rasprave u Hrvatskom saboru šaljemo kao poruku javnosti da nas u EU naši partneri, naši kolege dakle preostalih 27 država članica uvijek kao i svaku drugu zemlju doživljavaju kao cjelinu. Dakle, ne kao oporbu i vlast nego kao cjelinu. Pa ako se država, dakle ako se Vlada obveže, bilo koja Vlada na neku vrst promjena, na neki dogovor, na neki paket mjera sa Europskom komisijom onda naši kolege i naši prijatelji, naši partneri i naša obitelj očekuje da to prihvatimo svi zajedno, da to podržavamo, da to provodimo bez obzira tko je kada na vlasti. što se politike tiče ja vjerujem da će kroz vrijeme nas to osloboditi i određene doze licemjerja koja je katkada naravno prisutna u politici. I samo mala primjedba još za kraj, nije Sabor RH nego Hrvatski sabor. važno je da sami znamo kako se zove institucija u kojoj radimo. Hvala. za poboljšanje i zakona i našega postupanja dakle uopće odnosa prema te dvije teme, odnosno djelovanja pogotovo pravosuđa. Ali bojim se da se malo previše zadržavamo na te dvije teme. Te dvije teme bi trebale biti davno apsolvirane a onda nakon toga bi trebali preći i baviti se ovim temama koje zapravo nakon te podloge institucija kao što su opća prava pa djelovanje pravosudnog sustava da se malo više posvetimo energetici, poljoprivredi, malim i srednjim poduzećima, rastu i zapošljavanju. Ja bih volio da nekako brže iz toga načelnoga prostora politike, dakle temelja političkoga djelovanja funkcioniranja društva uđemo u ova pitanja koja život znače. I posljednja replika, poštovani Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa slažem se s vama kolega Radoš da treba više pozornosti posvetiti poljoprivredi tu ja ne mogu protiv sebe. Ali jučer smo govorili o odgovornosti u okviru rasprave Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Vi ste danas isto rekli da je potrebita jedna odgovornost na ovim razinama, itekako velika ali i postavili ste jedno zanimljivo razmišljanje glede koordinacije što je izuzetno važno. I ja ću tu malo glasno razmišljati baš u okviru ovoga segmenta poljoprivrede. Prije dva, tri dana je Europskoj komisiji poslan onaj program ruralnog razvoja gdje se kaže kolike su nam nesagledive mogućnosti. Jedno mjesec, po nekakvim pokazateljima mjesec, mjesec i pol dana treba da oni to riješe i odgovore e onda u okviru 6 mjeseci nekih da se ako ja dobro govorim, ako ne ispravite me slobodno, nekih 6 mjeseci da se raspišu natječaji. Ja vas sad pitam što će biti za 6 mjeseci, koje je to vrijeme i koliko ćemo mi moći od tih silnih mogućnosti tih 330 milijuna iskoristiti? Slično je bilo sa agencijom onom za plaćanje, sjećate da smo se provukli da smo da smo bili ponovljeni zahtjev i da smo se provukli kroz iglene uši. I držim da u takvim stvarima ne smije biti nikakvih propusta, ne smije biti slabe koordinacije jer jednostavno to je izuzetno štetno i onda je ono neostvarivo o čemu se stalno govori da mi imamo silne i velike mogućnosti, da imamo mogućnosti europskog tržišta kao što smo čuli danas od 500 milijuna potrošača. Bojim se da mi nećemo imati što izvoziti, a uvozimo sve i svašta. Hvala lijepa. I na ovu repliku odgovara poštovani Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Pa evo kolega Milinkoviću vi ste ušli u drugo područje koje često puta dominira u našem problematiziranju i tematiziranju EU, a to su fondovi. Fondovi EU čine tek 1% BDP-a, zapravo ukupan proračun nam onda fondovi čine puno manje, negdje oko 0,75% BDP-a EU a ovim zakonodavnim utjecajem EU odnosno njena tijela utječu na više od možda 50% BDP-a jedne zemlje. I to je zapravo važnije pitanje nego fondovi o kojima mi često govorimo. Ali kada govorite o fondovima ono što je pretpostavka je da se ponajprije dobro zna o čemu se radi tako da se s time ne manipulira. A to se često ovdje kod nas radi. Zato bi se trebalo posvetiti svakom izvješću o korištenju tih fondova da se točno zna koji je doprinos koje administracije u tom smislu. Kod nas je to vrlo teško zbog toga što se ti pojedini programi, odnosno fondovi pogotovo ovi iz pretpristupnog razdoblja ostvaruju u razdoblju od 7 godina ili više godina. I onda u tom razdoblju se mijenjaju administracije i više ne znate koji je doprinos koga. Zato ja vas pozivam da bi to bilo efikasnije da se zajedno sa mnom malo više pozabavite tim izvješćima tako da kad dobijemo izvješće da znamo što je tko doista učinio pa ga onda možemo honorirati ili ga eventualno kazniti. Ne mi nego birači. Zahvaljujem. Zaključujem ovu točku dnevnoga reda. O njoj ćemo glasati za nekih sat i 15 minuta